Borist hefur bréf frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þskj. 614, um viðveru herliðs, frá Andrési Inga Jónssyni.

Herra forseti. Unnin hefur verið nýsköpunarstefna fyrir Ísland og mikil áhersla lögð á að ná til sem flestra sviða nýsköpunar í landinu. Við höfum fjölgað sjóðum sem taka utan um fjölbreytta nýsköpun og þróun framleiðsluafurða, samanber Matvælasjóð, og stóraukið fjárframlög í hefðbundna sjóði á sviði nýsköpunar. Nýverið var úthlutað styrkjum úr Rannsóknasjóði fyrir 2021 og aldrei hafa fleiri verkefni verið styrkt eða hærri upphæðum úthlutað, en sjóðurinn hefur til ráðstöfunar 3,7 milljarða á þessu ári. Það er full ástæða til að halda því til haga að á þessu kjörtímabili hafa opinber framlög til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina aukist um meira en 70%. Það er mikil gróska í nýsköpun og ekki bara í hátæknigreinum heldur í matvælaframleiðslu, orkuskiptum, viðspyrnu í ferðaþjónustu og ýmiss konar iðnaði og líftækni, ég tala nú ekki um í umhverfismálum. Efnahagsáföll og heimsfaraldur sem við glímum við leiða til þess að það er oft meiri sköpun í gangi og drifkraftur sem stjórnvöld hafa lagt áherslu á að mæta með fjölda aðgerða og stórauknu fjármagni í rannsóknasjóði og skapandi greinar. Nú stendur yfir vinna í atvinnuveganefnd við frumvarp um opinberan stuðning við nýsköpun. Þar er verið að endurskipuleggja stuðningskerfið við nýsköpun í landinu og áhersla lögð á að þjóna vel öllu landinu í samstarfi við atvinnulífið, háskólasamfélagið og sveitarfélögin og þá innviði sem til staðar eru. Það er mikilvægt að takist vel til og aðgengi allra að þjónustu- og nýsköpunarumhverfinu verði tryggt. Með virkjun hugvitsins og mannauði eru okkur allir vegir færir.

Nú voru það ekki bara þjóðernissósíalistar sem stunduðu þjóðarmorð í stríðinu og á árunum fyrir og eftir. Aðrir sósíalistar gáfu þeim ekkert eftir, til að mynda þeir sem stjórnuðu gömlu Sovétríkjunum. Ýjar hv. þingmaður

enn meiri furðu í gær þegar forsætisnefnd afgreiddi breytingar á reglum um meðferð þingerinda þar sem bannað verður að birta umsagnir sem kunna að vera í andstöðu við lög, góða reglu og velsæmi,

en var hins vegar andvígur frumvarpi sem var efnislega sambærilegt. Má sem sagt banna afneitun helfararinnar á þingi en ekki annars staðar? Er það kannski bara umfang refsingarinnar sem er vandamálið? Vill hv. þingmaður sem sagt bara beita ritskoðun til að koma í veg fyrir birtingu slíkra ummæla?

hvað er viðhaft þar og hvað er í samræmi við viðmið og reglur. Það er mikill munur í mínum huga þegar ríkisvaldið, sem hefur þvingunarvald, ætlar að beita refsingum

Hvað við höfum hér í þinginu, hvað við ætlum að birta, er í mínum huga gjörólíkt mál. Ég er ekki að mæla með því almennt að við beitum miklum þrýstingi eða ritskoðunum en en við getum samt ákveðið í okkar félagi, í okkar hópi, hvernig við höfum slíka hluti. En auðvitað má alveg gagnrýna þetta. Ég held að forseti sjálfur gæti miklu betur svarað um þetta. En ég get alveg tekið undir það að við þurfum að hafa einhverjar siðlegar viðmiðanir um það hvað við birtum hér á þinginu í þessum efnum sem öllum öðrum. Ég ætla ekki að fara að beita refsingum. Ég vil beita rökum almennt og þess vegna er ég í pólitík, ég er að berjast við öfgana alla daga, meira að segja hér á þinginu.

súrdeigsbrauðið um 100.000 kr. eða nýi bíllinn ykkar um hálfan milljarð króna. Þetta er ekki mjög fjarlægt því að það væri raunin ef við hefðum ekki tekið tvö núll af krónunni. Nú eru 100 ár liðin síðan ákveðið var að skrá gengi íslensku krónunnar sérstaklega. Fram til ársins 1920 var íslenska krónan á pari við dönsku krónuna en núna er gengi dönsku krónunnar um 21 íslensk króna. Ef við tökum tillit til myntbreytingarinnar 1981 er gengi dönsku krónunnar 2.100 gamlar íslenskar krónur. Verðgildi íslensku krónunnar gagnvart hinni dönsku er því aðeins 0,05% af því sem það var árið 1920, sem jafngildir rýrnun upp á 99,95% á þessu 100 ára tímabili. Vandfundið í veröldinni er það fyrirbæri sem hefur rýrnað jafn mikið. Sumir halda að gengisfellingar, en með þeim rýrnar virði krónunnar, séu gott hagstjórnartæki en þetta sama fólk gleymir að gengisfellingar gerast alltaf á kostnað almennings. Með gengisfellingu eru verðmæti færð frá almenningi þar sem krónur venjulegs fólks verða minna virði, innfluttar vörur hækka í verði og verðmætin eru færð til útflutningsgreina, svo sem útgerðarinnar. Með lækkun krónunnar hækkar verðbólgan. Á síðasta ári var krónan í hópi þeirra gjaldmiðla sem veiktust hvað mest. Við erum þar í hópi með Kirgistan, Mósambík og Georgíu.

Forseti. Atvinnumálin eru eitt allra mikilvægasta mál líðandi stundar og koma til með að vera það á næstu árum. Í því samhengi hef ég margsinnis komið hingað upp í ræðustól til að tala um mikilvægi þess að Ísland verði samkeppnishæft í kvikmyndagerð á heimsvísu og mun halda áfram að tönnlast á því. Hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hefur sagt, með leyfi forseta: „Stór tækifæri felast í því að styðja enn frekar við kvikmyndagerð í landinu og hækka endurgreiðslur af framleiðslukostnaði í 35% líkt og gert er í löndum sem keppa við Ísland um verkefni.“ Forseti. Hún er sárara en tárum taki sú staðreynd að Ísland fer ítrekað á mis við stór erlend verkefni vegna þess að landið er ekki samkeppnishæft í greininni, jafnvel kvikmyndaverkefni þar sem Ísland sjálft er sögusviðið. Við lifum á krísutímum, atvinnuleysi eykst dag frá degi og við erum búin að missa fyrrum stærstu atvinnugrein þjóðarinnar. En hér er lausn, virðulegi forseti. Það er efnisþurrð í heiminum og rík eftirspurn eftir nýju kvikmyndaefni. Kvikmyndagerð er útflutningsgrein. Það er í raun magnað hvað kvikmyndagerð gæti gert mikið til að fylla í skarð ferðaþjónustunnar, fært gríðarlega fjármuni inn í hagkerfið og staðið eftir sem mikilvæg stoð fyrir íslenskt atvinnulíf til frambúðar. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra á lof skilið fyrir nýju og flottu kvikmyndastefnuna sem hún lagði fram í fyrra, en nú þarf að fylgja henni eftir. Í áramótagrein sinni sagði samgönguráðherra að atvinnugreinar eins og kvikmyndagerð og skapandi greinar hefðu gríðarleg tækifæri til að stækka og byggja undir lífsgæði framtíðarinnar. Hann sagði einnig: „Framtíðin er björt ef okkur tekst að nýta þau tækifæri sem okkur bjóðast.“ Forseti. Ég staldra við orðalagið „ef okkur tekst“. Það þarf nefnilega ekkert að efast, það þarf bara að gera og gera það strax.

Fjárfesting í innviðum eykur samkeppnishæfni landa og styður við aukinn hagvöxt með aukinni framleiðni hins opinbera og einkageirans. Fjárfesting í innviðum fjölgar störfum og bætir lífskjör. Þrátt fyrir umtalsverða aukningu fjármuna í samgöngumannvirki og aðra innviði á síðustu misserum þá eigum við enn langt í land með að ná ásættanlegri stöðu þegar kemur að innviðum. Við Íslendingar búum svo vel að eiga öfluga lífeyrissjóði og þeir eru okkur mikilvægir, þar liggur sparnaður okkar til efri áranna. Staðan er sú að lífeyrissjóðirnir eru fullir af peningum og þessir peningar þurfa að komast í vinnu. Í því lágvaxtaumhverfi sem við búum við núna er þörf á arðbærari fjárfestingum til lengri tíma og öruggum fjárfestingum. Fjárfesting í þjóðhagslega hagkvæmum innviðum hlýtur þar að vera áhugaverður kostur fyrir lífeyrissjóði. Ég heyrði það í fréttum um helgina að hæstv. samgönguráðherra hygðist leggja fram tillögur að Sundabraut fljótlega og ég fagna því mjög. Ég hlakka til að sjá þær útfærslur sem koma fram. Ég vil þá nota tækifærið og minna á þingsályktunartillögu mína frá því í nóvember, mál nr. 317, þar sem við leggjum til að ráðherra verði falið að bjóða út hönnun, fjármögnun, framkvæmd og rekstur Sundabrautar í einkaframkvæmd. Þannig fengju einkaaðilar tækifæri til að glíma við það sem hið opinbera hefur verið með til umræðu í 50 ár, hingað til án árangurs. Þarna leggjum við til að einkaframtakinu verður treyst til að framkvæma verkið frá A til Ö án fjármagns frá ríkinu en fái í staðinn heimild til að rukka veggjöld í ákveðinn tíma.

Skýrslan hefur nú litið dagsins ljós og er yfirgripsmikil, enda unnin á vettvangi allra ráðuneyta. Í skýrslubeiðninni óskuðum við þingmenn Sjálfstæðisflokksins eftir umfjöllun um það hvort íslenska ríkið ætti með almennum hætti að fara með skipulagsvald vegna helstu grunninnviða landsins á grundvelli þjóðaröryggis. Í umfjöllun skýrslunnar er vísað í niðurstöður átakshóps um úrbætur á innviðum þar sem segir að einfalda þurfi ferlið vegna undirbúnings framkvæmda við flutningskerfi raforku þar sem einstaka þjóðhagslega mikilvægar framkvæmdir hafi tekið langan tíma í stjórnsýslumeðferð. Í þessum tilgangi leggur átakshópurinn til að lögfest verði heimild til að taka sameiginlega skipulagsákvörðun þvert á sveitarfélagamörk vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku. Unnið er að samningu frumvarps á grunni þessara tillagna. Þetta er mikið fagnaðarefni. Að sjálfsögðu er áfram viðurkennt að höfuðábyrgð á framkvæmd skipulagsmála liggi almennt hjá sveitarfélögunum en um leið áréttað að ríkisvald geti farið með almenna stefnumótun í skipulagsmálum og ábyrgð eftir atvikum. Vísað er til þess að í nágrannalöndum okkar, eins og Danmörku og Noregi, hafa skipulagsyfirvöld á landsvísu sambærilega heimild. Það er von mín að þessi skýrsla fái djúpa og málefnalega umfjöllun í sölum Alþingis. Við þurfum að blása til sóknar til að tryggja þjóðaröryggi og til þess þurfum við að styrkja og byggja lykilinnviði samfélagsins með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Með leyfi forseta, vitna ég í lokaorð skýrslunnar sem eru: „Grunninnviðir lands og þjóðar eru ýmist á forræði einkaaðila, ríkis eða sveitarfélaga. Þau sjónarmið hafa komið fram að ríkið fari með skipulagsvald vegna grunninnviða sem varða þjóðaröryggi og landið í heild.“ Hæstv. forseti. Einmitt það er stóra verkefnið sem bíður

Hæstv. forseti. Íslendingar hafa tækifæri til að byggja upp grænan iðnað á sviði þörungavinnslu. Hér á landi eru kjöraðstæður á heimsvísu, hreinn sjór og víðfeðm hafsvæði. Frumkvöðlar og fjárfestar eru áhugasamir en lagaumgjörðin og regluverkið er enn ekki nógu gott. Alþingi þarf að skapa trausta umgjörð um þennan iðnað og skapa skýra stefnu. Fyrir Alþingi liggur þingsályktunartillaga þess efnis sem sú sem hér stendur lagði fram á haustþingi ásamt þingflokki Framsóknarflokksins. Þörungar eru ekki bara næringarrík fæða fyrir skepnur og mannfólk heldur framleiða þeir líka stóran hluta súrefnis jarðarinnar. Þörungar hreinsa sjóinn og þá má einnig nýta sem áburð. Sumar smáþörungategundir eru olíuríkar og úr þeim er hægt að framleiða lífeldsneyti. Því er ljóst að sjálfbær öflun þörunga og aukin nýting þeirra getur hjálpað til við að draga úr áhrifum loftslagsbreytinga og haft jákvæð áhrif á vistkerfi jarðar. Heimsmarkaður fyrir þörunga er stór og fer vaxandi. Samkvæmt skýrslu The Insight Partners (ReportLinker) um heimsmarkað fyrir þörunga frá júní 2020 er því spáð að markaðurinn vaxi í 1,3 milljarða dala árið 2027. Þá kemur einnig fram í skýrslunni að vaxandi eftirspurn sé eftir matvæla- og drykkjarafurðum sem unnar eru úr þörungum en efni úr þörungum má finna í fjölmörgum matvælategundum, snyrtivörum og iðnaðarvörum eins og málningu, dekkjum, tómatsósu, tómatsósu, tannkremi og svo má lengi telja. Samkvæmt greiningu Sjávarklasans frá nóvember 2019 er vöxtur í þörungaframleiðslu í heiminum áætlaður um 7,4% á ári til ársins 2024 og því spáð að veltan verði um 1,1 milljarður bandaríkjadala árið 2024. Í þessari grein liggja mýmörg áhugaverð tækifæri fyrir íslenskt athafnalíf. Með því að fjárfesta í menntun, rannsóknum og frumkvöðlafyrirtækjum á þessu sviði getur Ísland skapað sér sess meðal forystuþjóða í fullnýtingu þangs og þara og ræktun smáþörunga.

Þar fá stúlkur sem eru á erfiðum stað í lífinu aðstoð sem eflaust hefur bjargað lífi einhverra þeirra og bætt líf fjölmargra. Það hefur verið mikið rætt um þetta meðferðarheimili að undanförnu vegna þess að núverandi rekstraraðili hefur sagt upp samningi sínum.

Fyrrverandi skjólstæðingar, aðstandendur og starfsfólk á Laugalandi hafa lýst þungum áhyggjum af þessu. Ein stúlkan sem mótmælir fyrirhugaðri lokun lýsir dvöl sinni með eftirfarandi hætti: „Ég var 17 ára þegar ég fór á Laugaland. Þetta er eina meðferðarheimilið sem ég hef farið á sem hefur í alvörunni hjálpað mér. Laugaland er sá staður sem bjargaði bæði lífi mínu og geðheilsu.“ Þegar maður les frásagnir stúlkna og aðstandenda hlýtur maður að velta fyrir sér hvar samfélagið okkar er raunverulega statt ef fjárhagsleg rekstrarskilyrði ráða úrslitum um hvort starfsemi er eða ekki. Félags- og barnamálaráðherra hlýtur að vera sammála mér um að það sé óboðlegt að loka Laugalandi án þess að nokkuð annað taki við sem liggi nú þegar fyrir.

og margs konar önnur vandamál tengd tali. Augljóst er að því fyrr sem tekið er á þeim vandamálum þeim mun fyrr geta börnin átti í hnökralausum samskiptum við hina fullorðnu, kennara og jafnaldra.

en einungis 7–8 slíkir eru útskrifaðir á ári frá Háskóla Íslands. Í frétt mbl.is í morgun segir Signý Einarsdóttir talmeinafræðingur að ástæðan fyrir þessum löngum biðlistum sé ákvæði sem Sjúkratryggingar Íslands settu inn í rammasamning við talmeinafræðinga fyrir nokkrum árum.

háskóla að starfa í tvö ár á stofnun eða hjá sveitarfélagi áður en þeir komast á samning hjá Sjúkratryggingum og geta farið að starfa sjálfstætt. Þetta ákvæði um tveggja ára starfstíma er sérstaklega vont þar sem ekki eru mörg störf í boði hjá stofnunum og sveitarfélögum fyrir talmeinafræðinga.

Talmeinastofur sjá fram á að geta ekki sinnt mikilvægri þjónustu sinni vegna yfirvofandi skorts á talmeinafræðingum, skorts sem er til kominn vegna þess að nýútskrifaðir talmeinafræðingar verða að vinna hjá ríki eða sveitarfélagi í tvö ár áður en þeir fá að fara á samning hjá Sjúkratryggingum og þar með í vinnu á talmeinastofum. Stöðurnar sem eru í boði hjá ríki og sveitarfélögum hafa aftur á móti verið sárafáar og á sama tíma hlaðast upp biðlistar hjá talmeinastofunum. Það er talið að um 800 börn bíði á höfuðborgarsvæðinu og á landinu öllu hátt í 2.000 börn. Þetta er illskiljanlegt flestum, líkt og svo margt varðandi vegferð ríkisstjórnarinnar í heilbrigðismálum. En það eru ekki bara talmeinafræðingar sem búa við faglega órökstutt skert atvinnufrelsi af hálfu ríkisstjórnar sem í situr m.a. flokkur sem stundum talar um mikilvægi atvinnufrelsis. Það hefur ekki farið hátt í umræðunni en fyrr í þessum mánuði setti heilbrigðisráðherra reglugerð með samsvarandi skerðingarákvæði fyrir sjúkraþjálfun. Nýútskrifaðir sjúkraþjálfarar þurfa að vinna í tvö ár hjá ríkinu áður en þeir fá að starfa á stofum. Í dag eru ekki nægileg störf hjá ríkinu fyrir alla nýútskrifaða sjúkraþjálfara. Við gætum því verið í þeirri stöðu að nýútskrifaðir sjúkraþjálfarar þurfi að bíða eftir því að komast í vinnu hjá ríkinu og á sama tíma bíður almenningur enn lengur eftir þjónustu sjúkraþjálfara með tilheyrandi og óþarfa neikvæðum afleiðingum. Herra forseti. Það eru engin augljós fagleg rök fyrir þessu. Sjúkraþjálfarar sinna fjölbreyttum störfum og verkefnum jafnt inni á ríkisreknum stofnunum sem og hjá sjálfstætt starfandi sjúkraþjálfarastofum. Verkefnin eru einfaldlega hvorki flóknari né merkilegri inni á stofnunum en þau eru á einkastofum. Eftir situr að mönnunarvandi á einkastofum er yfirvofandi, sem er mögulega ætlunin hjá ríkisstjórninni. Vaxandi biðlistar fólks eftir þjónustu sjúkraþjálfara eru þá bara fórnarkostnaður, enn og aftur.

Ráðherrann fór í svörum sínum yfir almennar aðgerðir í þágu fólksins í landinu en fór eins og köttur í kringum heitan graut fram hjá því að ræða þau vandamál sem blasa sérstaklega við stúdentum. Meginkrafa stúdenta til margra ára snýr að grunnframfærslu námslána. Stóra breytingin sem þarf að eiga sér stað á námslánakerfinu er einfaldlega að fólk geti lifað af lánunum og það þurfi ekki að vinna með námi. En hvernig hefur það gengið? 72% stúdenta vinna með námi til að framfleyta sér. Fjórðungur stúdenta telur að vinnan hafi áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Ástæðan er einföld. Grunnframfærslan er allt of lág og hún hefur verið allt of lág í allt of mörg ár. Reyndar beindi meiri hluti þingsins því til sjóðstjórnar fyrir ári, þegar við samþykktum ný lög um námslán, að fólk yrði að geta lifað af framfærslunni og í gær sagði ráðherra að að sjálfsögðu ætti að reyna að tryggja námsmönnum framfærslu. En hvernig gengur það? Grunnframfærslan er í dag óbreytt frá því sem hún var fyrir ári, áður en við breyttum lánasjóðskerfinu, 189.500 kr. á mánuði í níu mánuði á ári. Á þessa upphæð eiga námsmenn að treysta. Á sama tíma er þeim óheimilt að sækja sér atvinnuleysisbætur því að þrátt fyrir að af launum vinnandi stúdenta renni atvinnuleysistryggingagjald í sjóð, alveg eins og af launum annars vinnandi fólks, á þessi stóri hópur ekki rétt á því að njóta trygginga.

Hæstv. forseti. Umræður hér í þingsal eru alla vega, eins og gengur, enda af misjöfnum uppruna,

að ekki sé mikill árangur af umræðunni eða að hún skilji ekki mikið eftir. En í gær ræddum við um öflun og dreifingu bóluefnis dreifingu bóluefnis og hversu hratt okkur tekst að byggja upp varnir þannig að heimurinn fari á ferð að nýju. Við ræddum líka um verðtryggða vexti sem byggja á 40 ára gömlum lögum og í þeirri umræðu var dregið fram að við búum við gjörbreyttar aðstæður í samfélaginu, bæði félagslega og hagrænt. Nú í morgun las ég yfir nýjar spár frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum og Íslandsbanka og þar speglast mjög margt sem kom fram í umræðum um þessi mál hér í gær. Við búum nefnilega við gjörbreytt hagkerfi og breyttar áherslur í hagstjórn sem hefur skilað sér í auknum styrk samfélagsins til að takast á við efnahagsleg áföll eins og afleiðingar Covid-19. Þrátt fyrir nærri þriðjungs samdrátt í útflutningi varð ekki halli á utanríkisviðskiptum og útlit er fyrir afgang á næstu árum ef okkur tekst vel til í bólusetningu.

Það var þannig og er búið að vera, eins og við vitum, í nokkur ár að biðlistar hafa lengst eftir algengum aðgerðum

Þetta er algjörlega ólíðandi. Þessu verður að linna.

Ég vil kannski fyrst í þessari umræðu í dag rifja upp með hvaða hætti við skildum við málið þann 7. desember sl. en þá

kom fram mikil gagnrýni á það hversu miklar takmarkanir virtust vera á því hvernig málið hefði verið unnið. Það var mikið af opnum spurningum og nefndarmenn lýstu því yfir að

að framsögumaður málsins útlistaði í sem skýrustu máli hvað hefði komið fram hjá þeim gestum sem mættu fyrir nefndina þann 8. desember.

að þetta snýst um að setja inn sektarákvæði þannig að fyrirtæki sem eru með 50 starfsmenn eða fleiri, það er varðan sem menn þurfa að fara fram hjá til að falla undir þetta,

er sem sagt breyting á nokkrum lögum. Þetta er breyting á lögum um samvinnufélög, breyting á lögum um einkahlutafélög, breyting á lögum um hlutafélög og breyting á lögum um sameignarfélög. Í öllum tilvikum er verið að leggja það til að sektarheimild verði sett inn gagnvart þeim fyrirtækjum sem ekki hafa náð tilteknu hlutfalli hvað kynjaskiptingu stjórnar varðar.

svar Stefáns Más Stefánssonar prófessors við spurningum nefndarinnar þar sem segir, með leyfi forseta: „Hafa ber í huga að félagafrelsi og eftir atvikum eignarréttur þeirra er varinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar gagnvart ýmsum ráðstöfunum af hálfu ríkisvaldsins, þar með talið löggjafans, sbr. einnig 11. gr. MSE. Af þessum sökum er meginreglan sú að félög ráða sjálf málum sínum og teljast jafnframt eigendur eigna sinna. Þennan rétt er þó unnt að skerða ef slíkar skerðingar hafa stoð í málefnalegum sjónarmiðum, þar á meðal sjónarmiðum um meðalhóf. Það væri t.d. málefnalegt sjónarmið að leitast við með setningu laga að jafna hlutföll milli karla og kvenna í stjórnum sumra félaga. Gæta verður þó meðalhófs. Það þýðir að leita verður leiða sem skerða sem minnst rétt félaga til að ráða sjálf málum sínum og eigum en geta engu að síður verið til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.

að innleiða þessar íþyngjandi reglur, sektarheimildir, dagsektir, aðfararhæfar dagsektir, gagnvart einkafyrirtækjum. Það sé hægt, að því er virðist, að ná utan um þau sjónarmið er snúa að opinberum fyrirtækjum en þarna sé of langt gengið. Í því samhengi verður að rifja upp rökstuðning í frumvarpinu

Það má auðvitað deila um hvort slíkt stæðist eignarréttarákvæði stjórnarskrár og önnur ákvæði sem Stefán Már Stefánsson vísar í í svari sínu til nefndarinnar,

mikla forsjárhyggja og íhlutun sem þessu fylgir alls ekki við hæfi og sérstaklega ekki þegar við fáum varúðarorð jafn reynslumikils manns og Stefáns Más Stefánssonar í þessum efnum. Það er auðvitað kostulegt í sjálfu sér að

Bryndís Haraldsdóttir er auðvitað einn af flutningsmönnum málsins og væntanlega fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem talar fyrir þessum sjónarmiðum og það væri jafnframt virkilega áhugavert að fá hana hér til til umræðunnar.

prófessor Stefán Már Stefánsson, sérfræðingur í félagarétti, sem skrifaði þessa ágætu umsögn sem virtist vera orsök þess að til að mynda allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins á þeim tíma voru á nefndarálitinu með fyrirvara þó að það væri kannski dálítið erfitt að festa hendi á því hvers vegna fyrirvarinn var til komin. Það blasti við að

hlutfalli kynja í stjórnum tiltekinna fyrirtækja? Ég held að risastórar kvennastéttir, svo við tökum sem dæmi hjúkrunarfræðinga og kennara, þar sem konur eru í miklum meiri hluta, álíti það miklu meira jafnréttismál að þeir hópar

sé starfskrafta þeirra óskað annars staðar en á ríkisstofnun, með að semja við fjölbreytta vinnuveitendur, einkaaðila á hinum ýmsu sviðum. Það er miklu meira jafnréttismál og mun styðja við launaþróun þessara hópa en það hvort einhver tuskubúð úti í bæ, sem hefur 52 starfsmenn, sé með tiltekna kynjasamsetningu í stjórn sem hittist kannski einu sinni í mánuði. Þetta er einhver svona yfirstéttarjafnréttisnálgun. Ég er algerlega sannfærður um að

Það er forsjárhyggja sem á ekki heima í því samfélagi sem við byggjum. Við eigum að tryggja að fólk hafi jöfn tækifæri, hvort sem er til menntunar eða vinnu.

Fólk á auðvitað fyrst og fremst, ef nokkur kostur er, að hafa tækifæri til að gera og vinna við það sem því hugnast best. Við þekkjum auðvitað að áhugasvið kynjanna eru ólík og ég held að í þessum málum sé kostur að nálgast málin út frá raunheimum, því sem raunverulega blasir við, í stað þess að vera að þvinga í farveg einhverja niðurstöðu þar sem kynjaskipting er jöfn upp á tíu. Múrarar landsins verða til helminga konur og karlar. Leikskólakennarar landsins verða að jöfnu konur og karlar. Hjúkrunarfræðingar verða til jafns konur og karlar o.s.frv. Þetta verður auðvitað miklu betra samfélag ef við bara einbeitum okkur að því að tryggja jöfn tækifæri en ekki jafna niðurstöðu.

Um leið og ársreikningaskrá fékk tækifæri til að beita viðurlögum þá bötnuðu skil ársreikninga til muna.

Ég trúi því einfaldlega að það sé ofboðslega mikilvægt fyrir samfélagið allt að við nýtum krafta beggja kynja og allra kynja ef því er að skipta. Því miður er það þannig að þrátt fyrir að við stöndum fremst meðal jafningja þegar kemur að jafnréttismálum, höfum í mörg ár verið í fyrsta sæti þegar litið er til jafnréttismála, þá erum við samt ekki komin alla leið. Það hefur verið margsannað og sýnt fram á það í rannsóknum að fyrirtækjum vegnar almennt betur þegar þau hafa breidd

einkafyrirtæki úti í bæ um hvernig þau eigi að skipa stjórnir sínar? Það er auðvitað umræða sem var tekin á sínum tíma þegar þessi lög voru sett. Ef einhverjir eru á þeim buxunum að það sé alger hugsunarvilla og algjört rugl þá hvet ég þá hina sömu bara til að leggja fram frumvarp um að afnema lögin sjálf. Það væri þó skýrara. En ég er á þeirri skoðun að því miður þurfum við að hafa einhverjar reglur hvað þetta varðar. Ég vildi óska að við þyrftum þess ekki. En því miður er það mitt mat að við þurfum á slíkum lögum að halda. Þá er líka eðlilegt að hægt sé að hafa viðurlög gegn þeim sem ekki virða lög og reglur. Ég náði ekki að fylgjast alveg með þeim sem töluðu á undan mér þannig að ég held að ég hafi þessa ræðu mína ekki lengri í bili og noti þá frekar tækifærið til að koma aftur í umræðu ef þörf er á.

af þessari beinu braut sem við höfum fetað jafnt og þétt í nokkurri sátt og samlyndi, held ég, síðan lögin voru sett fyrir rúmum tíu árum. Þess vegna tel ég þessar þvingunaraðgerðir ekki réttu leiðina.

þetta ákvæði dragi ekki úr þeim mikilvæga meðbyr sem konur hafa nú þegar og að þetta ákvæði geti í raun og veru snúist upp í andhverfu sína.

Það er ekki bara að við stöndum framarlega í þeim samanburði sem gerður er árlega heldur höfum við notað þetta í þróunaraðstoð okkar. Þegar erlendir þingmenn koma hingað að hitta íslenska þingmenn, og hef ég tekið á móti nokkrum slíkum sveitum, þá eru tvö mál sem ég hef verið spurð sérstaklega út í og allir þessir hópar hafa viljað ræða við mig. Það eru jafnréttismál og norðurslóðamál,

ég telji að þetta þvingunarúrræði sem sektarákvæðið væri myndi draga úr meðbyr sem lögin hefðu. Nei. Ég skal svara því hreint út, ég óttast það ekki. Ég veit reyndar ekki hvort þessi lög hafi haft rosalega mikinn meðbyr, ég velti því fyrir mér. Mér hefur fundist umræðan um þetta mál frá því að það kom inn á þing bera þess merki að ekki sé endilega rosalega mikill meðbyr með lögunum þó að í orði kveðnu segi auðvitað allir að þeir styðji jafnrétti.

Ég held að ég og hv. þingmaður deilum þeirri skoðun að konur geti verið alveg jafn hæfar og karlar þegar kemur að því að velja fólk í stjórnir fyrirtækja eða í stjórnendahópinn. Það er kannski það sem ég er bara orðin þreytt á.

Þetta eru einmitt rök sem voru gegn frumvarpinu um að jafna hlut kynja í stjórnum fyrirtækja. Við konur sem einhverra hluta vegna yrðum valdar inn myndum gjalda þess og yrðum fyrir einhvers konar fordómum, að við værum

Í fyrsta lagi: Hér er í raun fjallað um öll félagaformin, þetta eru lög um samvinnufélög, lög um einkahlutafélög, lög um hlutafélög og lög um sameignarfélög.

lagaklásúluna sem nú er ætlun flutningsmanna að setja sektarákvæði við í stað þess að leggja til sektarákvæði núna.

minn skilningur að það hafi verið sett í lögunum á sínum tíma, og það sem við værum að bregðast við er að það væri bara sektarheimild ef fólk fylgdi ekki þeim lögum.

laga til að leggja fram frumvarp um að afnema lögin sem slík. Ég myndi ekki styðja slíkt frumvarp. Hv. þingmaður kom inn á það að þetta væri ekki mjög sjálfstæðislegt. Ja, ég veit ekki. Það eru margir Sjálfstæðismenn sem eru ósammála mér. Ég er eini Sjálfstæðismaðurinn, held ég, sem skrifa upp á þetta ágæta frumvarp en mér sýnist einhverjir samflokksmenn mínir hafa stutt það í nefnd. hafa verið skiptar um svona aðferðir innan Sjálfstæðisflokksins og örugglega víða í samfélaginu og ég hygg að hv. þingmaður þekki þá umræðu ágætlega. Hún stóð auðvitað hér á sínum tíma þegar þessi lög voru sett. Þá voru mjög skiptar skoðanir milli þingmanna Sjálfstæðisflokksins um gildi þeirra. Ég held ég hafi sagt það, þegar við vorum að fjalla um þetta mál í fyrsta skipti, að á mínum ferli, frá því að ég fór að skipta mér af pólitík, þá er ég örugglega búin að fara í alls konar hringi í því hvað sé besta og rétta leiðin til að ná fram jafnrétti.

miklum álögum á atvinnulífið; þær þurfa þá að vera mjög vel rökstuddar. Í tilfelli samfélagsins og kynjajafnréttis þá held ég að það skipti miklu máli að við nýtum krafta beggja kynja.

þá liggur fyrir í málinu bréf eða umsögn frá mikilsmetnum prófessor, Stefáni Má Stefánssyni, þar sem hann víkur m.a. að félagafrelsi

Hann segir að félagafrelsi og eftir atvikum eignarréttur þeirra sé varinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar gagnvart ýmsum ráðstöfunum af hálfu ríkisvaldsins. Hann segir í framhaldinu að fyrirliggjandi frumvarp gæti samrýmst félögum sem eru í eigu ríkis og sveitarfélaga

hvort hún hafi ekki áhyggjur af því að frumvarpið, þar sem hún er einn flutningsmanna, gangi gegn grundvallarstefnu hennar flokks, Sjálfstæðisflokksins, um vernd eignarréttar, félagafrelsi og þætti af slíku tagi.

í stjórnum fyrirtækja séu með einhverjum hætti röng, þá ætti fólk að leggja fram frumvarp um að fella þau brott. Ég hef ekki séð mikið fara fyrir þeirri umræðu frá því að þau lög voru samþykkt og frá því að sú rökræða átti sér stað

Það er eins og svo oft að við þurfum að vega og meta ákveðin sjónarmið. Og sjónarmiðið um mikilvægi þess að samfélagið nýti krafta beggja beggja kynja til fullnustu skiptir að mínu mati mjög miklu máli og það sé eðlilegt að setja einhver slík lög eins og eru í gildi

Það verður að segjast eins og er að mér finnst hv. þm. Brynjar Níelsson almennt nokkuð góður og skemmtilegur ræðumaður og það kann engan að undra að mjög oft erum við Brynjar Níelsson sammála um hlutina enda erum við í sama flokki. En það er þó ekki alltaf svo og mér heyrist að hv. þm. Ólafur Ísleifsson og Brynjar Níelsson séu meira sammála þegar að þessu máli kemur. Hv. þingmaður kom inn á pólitísk markmið. Ég er í pólitík, já, og mér finnst það gríðarlega mikilvægt markmið að við náum fram fullu jafnrétti vegna þess að ég aðhyllist frelsi einstaklingsins og frelsi einstaklingsins er aldrei raunverulegt nema við búum við jafnrétti.

Herra forseti. Frumvarp þetta gengur út á að lagðar verði á dagsektir ef ekki er farið að ákvæðum laga um kynjahlutföll í stjórnum félaga og sjóða.

Fyrstu almennu lögin um jafnrétti kvenna og karla hér á landi voru samþykkt á Alþingi árið 1976. Markmið laganna var að stuðla að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum þjóðfélagsins. Síðan hefur þessum lögum verið breytt nokkrum sinnum og í dag eru í gildi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla frá árinu 2008. Konur hér á landi hafa verið mjög virkar á vinnumarkaði síðustu áratugi og er atvinnuþátttaka kvenna hér á landi með því allra mesta sem þekkist í heiminum. Þetta kom m.a. fram hjá Hagstofunni fyrir tveimur árum. Innan OECD er meðalatvinnuþátttaka kvenna um 57%. Sé litið til kynjakvóta í löggjöf á Íslandi þá hafa nokkrar tilraunir verið gerðar á því sviði í gegnum tíðina. Ingibjörg H. Bjarnason, sú ágæta þingkona, lagði fram frumvarp árið 1927 þar sem lagt var til að konur fengju líka sæti í nefndum Alþingis, sem þær höfðu ekki aðgang að, sem vörðuðu almenning. Tillaga Ingibjargar var felld á þeim tíma. Konur hafa verið að styrkja stöðu sína á ýmsum sviðum og konur sitja frekar í stjórnum fyrirtækja en áður var og er það að sjálfsögðu ánægjulegt. Skýringar á ójöfnum kynjahlutföllum má flokka eftir því hvort þær teljast til framboðs eða eftirspurnar, ef svo má að orði komast, þ.e. hvort skýringanna sé að leita hjá konunum sjálfum eða hjá fyrirtækjunum og í ráðningarumhverfinu. Ef kynjahallinn skýrist af framboðinu þá liggja ástæðurnar hjá konum. Þær sækja síður um stöður eða framgang. Þær setja hugsanlega fjölskylduna í forgang fremur en starfsferil. Ef skýringin liggur hins vegar í eftirspurninni þá eru ástæðurnar m.a. að karlar velja frekar karla, sérstaklega í stöður þar sem karlmenn eru í meiri hluta. Árið 2019 voru könnuð tengsl viðhorfa íslenskra stjórnenda til kynjakvóta og í hverju þeir töldu að skýringar á kynjahallanum lægju. Fyrir það fyrsta voru konur líklegri en karlar til að styðja kynjakvóta. Einnig voru þau sem álitu kynjahallann fremur vera vegna umhverfisþátta eða á eftirspurnarhliðinni líklegri til að styðja kynjakvóta. kynjakvóta. Konur voru auk þess líklegri en karlar til að álíta að kynjahallinn stafaði af ytri ástæðum á eftirspurnarhliðinni heldur en að ástæðunnar væri að leita á framboðshliðinni, hjá konum sjálfum. Stöðunni á Íslandi svipar til Noregs sem er einnig hátt á lista Alþjóðaefnahagsráðsins fyrir kynjajafnrétti, en þar hefur heldur ekki gengið vel að jafna kynjahlutföllin í æðstu stöðum. Ójöfn staða kynjanna á vinnumarkaði hefur verið töluvert rannsökuð og orsakasamhengið er flókið í raun og veru og spannar áhrifaþætti allt frá staðalmyndum kynjanna og ójafnri fjölskylduábyrgð til kynjaðs námsvals og ábyrgðar stjórnenda. Lög um kynjakvóta hafa haft mikil áhrif á kynjasamsetningu stjórna og hafa leitt til þess að mun fleiri konur sitja í stjórnum félaga en áður. Fyrsta landið á heimsvísu til að setja kynjakvóta fyrir stjórnir félaga var Noregur árið 2003. Markmiðið var að fjölga konum í stjórnum sem þóttu allt of fáar. Í rannsókn sem gerð var við Háskóla Íslands frá árinu 2017 var viðhorf stjórnenda ráðningarfyrirtækja á Íslandi til kynjakvóta á framkvæmdastjórastöður skoðað. Það er athyglisvert að fara aðeins yfir það. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að kynjakvótar væru ekki rétta leiðin til að fjölga konum í stjórnunarstöðum innan fyrirtækja. Einn viðmælandi sagði að það yrði mjög auðvelt að finna leið fram hjá slíku kerfi. Þá yrði fleiri stöðum bætt inn í skipuritið í stað þess að skipta út fólki og þá yrðu slíkar stöður einfaldlega upp á punt, eins og sagt er, það starfsfólk sem gegndi þeim hefði í rauninni ekkert að segja það sem þeir sem fyrir væru hefðu allt vald. Þá taldi sami viðmælandi að meiri líkur yrðu á að óhæfir einstaklingar gætu endað í framkvæmdastjórastöðum ef þessari leið yrði beitt.

Íslenskar konur hafa verið afar virkar í atvinnuþátttöku, eins og ég nefndi. Allt frá því um 1980 og frá 1990 hafa þær verið með yfir 70% atvinnuþátttöku. Samkvæmt upplýsingum frá OECD frá árinu 2019 er það mun hærra hlutfall en þekkist í löndunum í kringum okkur því að meðaltalið innan OECD er 57%, eins og komið hefur fram. Sé litið á árin eftir að kynjakvótalögin voru sett hefur hlutfallið hækkað.

Þeir sem eru fylgjendur kynjakvóta halda því fram að kvótar í stjórnum fyrirtækja sé árangursrík leið til að minnka kynjamisrétti. Viðskiptatengd rök gera ráð fyrir því að meira kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja bæti fyrirtækin með ýmsu móti. Það leiði af sér meiri árangur og arðsemi innan fyrirtækjanna. Rökin byggja á því að konur og karlar séu ólík, að konur komi með öðruvísi framlag í stjórnir en karlar eða að með því að hafa konur einnig í stjórnum fyrirtækja nýti fyrirtækin sér allan mannauð. Siðferðileg rök benda á að verið sé að mismuna konum þegar þeim er meinaður aðgangur að stjórnarsætum og einnig að kynjajafnvægi í stjórnum sporni aðeins gegn mismunun í garð einstakra kvenna með því að greiða aðgang þeirra að áhrifastöðum innan fyrirtækja til að ná fram réttlátari vinnubrögðum fyrir samfélagið. Þau rök benda til þess að fyrirtæki ættu að láta sig varða að auka hlutdeild kvenna í stjórnum fyrirtækja. Lýðræðisleg rök þeirra sem eru fylgjandi kynjajafnvægi í stjórnum fyrirtækja eru að það sé lýðræðislegt að konur séu einnig í stjórnum fyrirtækja. Lög um kynjakvóta sé spurning um kynjajafnrétti og þau eigi að auka þátttöku, áhrif og völd kvenna. En svo eru það andstæðingar kynjakvóta og hvað segja þeir? Þeir benda á að kyn ætti ekki að skipta máli og að kvótar muni aðeins leiða til meiri fordóma í garð kvenna og lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja muni skaða tilraun þeirra til að ná fram jafnrétti. Einnig telja þeir að lögin geti komið í veg fyrir að hæfustu einstaklingarnir séu valdir og þau hafi neikvæð áhrif á samkeppni. Aðrir benda á að það skaði fjárhagsafkomu þeirra fyrirtækja sem ekki tekst að velja hæfustu einstaklingana í stjórn fyrirtækisins. Á það hefur verið bent að lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja séu táknræn í eðli sínu og ólíkleg til að búa til meira kynjajafnvægi í stjórnum. Þó svo að konur tækju sæti í stjórnum þá væri ekki verið að veita þeim aðgang að þeim. Það eru því skiptar skoðanir á kynjakvóta og ekki allir hlynntir honum þó svo að hann hafi meðbyr. Árið 2015 voru áhrif kyns, aldurs og menntunar á væntingar til breytinga í kjölfar kynjakvótalaganna

að þegar tengsl kyns og væntingar til breytinga á ýmsum þáttum innan félags eða sjóðs eru skoðuð kemur í ljós marktækur munur. Þættirnir sem voru skoðaðir voru stjórnarstörf, rekstrarafkoma félagsins eða sjóðsins, ímynd félagsins eða sjóðsins, kynjahlutfall æðstu stjórnenda annarra en stjórnarmanna og fyrirtækjamenning. Almennt telja konur frekar en karlar að lögin hafi jákvæð áhrif á félag eða sjóð. Nær engin kona telur að lögin muni hafa neikvæð áhrif en karlar telja frekar að áhrif þeirra verði neikvæð. Hlutfall þeirra er þó lágt, rétt að hafa það í huga. Hátt hlutfall karla telur að lögin hafi ekki nein áhrif á félag eða sjóð.

að kynjakvótalögin muni hafa áhrif á ýmsa þætti hjá félaginu eða sjóðnum og hins vegar menntunar og hvort stjórnarmenn telji að kynjakvótalögin muni hafa áhrif á ýmsa þætti hjá félaginu eða viðkomandi sjóði sjóði þá telur um og yfir helmingur stjórnarmanna að lögin muni ekki hafa áhrif á þættina sem spurt var um. Ekki reyndust vera marktæk tengsl á milli aldurs, menntunar og væntinga stjórnarmanna til áhrifa kynjakvótalaganna á ýmsa þætti hjá félaginu eða sjóðnum. Því er hægt að segja að kyn stjórnarmanna hafi áhrif á væntingar til breytinga í kjölfar kynjakvótalaganna en ekki er hægt að segja að aldur og menntun stjórnarmanna hafi áhrif á grundvelli þessara gagna. Niðurstöður leiða í ljós að viðhorf og væntingar kvenkyns stjórnarmanna til lagasetningar um kynjakvóta eru mun jákvæðari en hjá karlkyns stjórnarmönnum. Rúmlega 81% kvenkyns stjórnarmanna hafa frekar jákvæða eða jákvæða afstöðu til laganna í samanburði við 37% karla

geti hvatt til framgangs kvenna í stjórnendastöðum innan fyrirtækja, m.a. vegna þess að þær leggja sitt af mörkum til að gera starfsumhverfið vænlegra fyrir konur til að ná árangri. Lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja eru því mikilvæg. Herra forseti. Jafnréttismál eru styrkur okkar samfélags

Við erum ekki svo langt frá því að ná þessum árangri. Vissulega hefur það tekið tíma og það eru rúm tíu ár síðan lögin voru sett.

Þá spyr maður sig: Hvers vegna er verið að setja inn eitthvert sektarákvæði núna akkúrat á síðustu metrunum þegar við erum að ná þessu markmiði í tiltölulega góðri sátt, markmiði laganna um jafnrétti í stjórnum fyrirtækja? Það á allt í einu að fara að rugga bátnum með einhverju sektarákvæði.

Jú, við getum deilt um það hvort þetta hefði mátt ganga hraðar fyrir sig en þetta er niðurstaðan. Að þvinga menn í þessum efnum

í þeirri vegferð að uppfylla þessa kvóta samkvæmt lögunum. Þá væri kannski skiljanlegt að menn ræddu að það þyrfti að gera eitthvað í málinu svo að við næðum þessum árangri. En

rétt við það að ná þessu markmiði, það er í kringum 13% sem vantar upp á að við náum þessu, eins og ég hef nefnt hér nokkrum sinnum.

og til laganna í heild sinni. Það er alveg hugsanlegt að það gæti gerst. Hafa menn hugsað þetta alla leið hvað þá þætti varðar? það er sjálfsagt að styðja jafnrétti og við gerum það svo sannarlega í Miðflokknum og við eigum að leiðrétta það sem þarf að leiðrétta í jafnréttislögunum.

með konum í stjórnum félaga og geti í raun snúist upp í andhverfu sína. Það er vegferð sem við viljum ekki fara

Í sínum innsta kjarna er það um að lagðar verði dagsektir á fyrirtæki meðan ekki er fullnægt viðmiðum kynjakvóta í stjórn félags. Ég vil taka það fram þegar í upphafi, herra forseti, að um það markmið

enda er jafnrétti karla og kvenna meðal grunngilda íslensks samfélags. Það sem málið snýst um er að það eru ákveðnir vankantar á frumvarpinu

grundvallarsjónarmið í félagarétti og í stjórnsýslurétti. Það var gert af hálfu nefndarinnar með því að leitað var til prófessors Stefáns Más Stefánssonar og hann ritaði bréf, sem ég hygg að hafi verið tölvubréf, og það er efnislega tekið upp í áliti

er þetta bréf ekki að finna á meðal gagna málsins. Það er ekki talið upp með umsögnum en á því eru vafalaust góðar skýringar.

á vef Alþingis. Það er skemmst frá því að segja að prófessor Stefán Már Stefánsson segir í sínu bréfi að félagafrelsi og eftir atvikum eignarréttur sé varinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar gagnvart ýmsum ráðstöfunum af hálfu ríkisvaldsins, þar með talið löggjafans. Hann vitnar sömuleiðis til 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Hann rekur að meginreglan sé sú að félög ráði sjálf málum sínum og teljist jafnframt eigendur eigna sinna. Hann segir í framhaldinu að fyrirliggjandi frumvarp gæti samrýmst félögum í eigu ríkis og sveitarfélaga. En áfram segir, með leyfi forseta: „Meiri vafi ríkir hins vegar þegar um einkafyrirtæki er að ræða.“

Fram hefur komið í nefndaráliti meiri hluta atvinnuveganefndar breytingartillaga þar sem sem segir að gera þurfi skýrt að heimild til álagningar dagsekta sé falin ríkisskattstjóra. Það er talað um að nauðsynlegt sé að gæta meðalhófs við álagningu dagsekta og ákvörðun fjárhæða og sagt að taka skuli tillit m.a. til umsvifa, reksturs og fjárhagslegs styrkleika viðkomandi aðila, eins og það er orðað. Þetta vekur auðvitað upp þá spurningu, herra forseti, hvort ekki þurfi að skýra betur við hvað er átt

og hvernig fjárhæð sekta eigi að ráðast. Síðan segir enn fremur í breytingartillögu meiri með leyfi forseta: „Nú vill félag ekki una ákvörðun samkvæmt ákvæði þessu og getur það þá höfðað mál til ógildingar hennar fyrir dómstólum.“ Þetta þýðir að því er algerlega slegið föstu hér að hafi ríkisskattstjóri úrskurðað að fyrirtæki skuli greiða dagsektir þá á fyrirtækið þann kost einan að höfða mál með þeirri fyrirhöfn og tilkostnaði sem slíku málavafstri vitaskuld fylgir. Það er með öðrum orðum hvergi að finna hér og með öllu fyrir það girt að félag geti kært þá stjórnsýsluákvörðun sem liggur fyrir í málinu af hálfu ríkisskattstjóra til æðra stjórnsýslustigs. Það er auðvitað mjög alvarlegt mál, herra forseti, vegna þess að kveðið er á um það í frumvarpinu að þessar dagsektir skuli vera aðfararhæfar.

Það segir ekkert um það að málshöfðunin, ef fyrirtækið myndi leita þess réttarúrræðis, fresti réttaráhrifum og dagsektir falli niður á meðan úr því fáist skorið fyrir dómstólum hvort ákvörðun ríkisskattstjóra fái staðist. Hér er verið að fela opinberum stofnunum ríkisskattstjóra mjög umtalsverðar heimildir til að leggja dagsektir á fyrirtæki og það án þess að þau geti borið hönd fyrir höfuð sér nema með því að leita til dómstóla. Í frumvarpinu sem hér liggur fyrir og í áliti meiri hlutans er lagt upp úr meðalhófi. Það fæst ekki séð að framganga af þessu tagi eigi neitt skylt við meðalhóf.

menn sjá fyrir sér hvernig þessar dagsektir hrannast upp, fyrst í milljónum og svo í milljónatugum. Það

Það eru annmarkar á því, eins og ég hef nefnt hér nokkra. Það vantar allan sveigjanleika, það vantar allar undanþágur. Þá vantar að skilgreina hvað felst í viðmiðum um fjárhæðir úr rekstri þar sem talað er um umsvif og fjárhagslegan styrkleika, hvernig það á að hafa áhrif á álagningu dagsekta. Það hefur ekkert komið fram um það með neinum hætti hvaða stærðir það eru sem leggja á til grundvallar úr reikningum félaga. Það vantar meiri greiningu og athugun. Það vantar náttúrlega að fá álit fleiri aðila. Við höfum til að mynda ekki fengið

og þá ekki síst í ljósi þess að við höfum hér álit frá lögfróðum manni um að þetta frumvarp geti rekist á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, að menn gæfu sér betri tíma og meira ráðrúm til að skoða þetta mál og ígrunda það áður en lengra verður haldið. Ég verð að

á dagskrá á þingfundi. Ég vil ljúka máli mínu, herra forseti, með því að hvetja til þess að hafa í huga þær skyldur sem hvíla á þingmönnum um að þingmönnum um að ákvarðanir séu upplýstar. Það vantar mikið á að svo sé í þessu og að vandað sé til verka og við erum ekki alveg komin á þann stað. Þess vegna hvet ég til þess að

sem við sjáum orðið reglulega, að menn beita þvingunarvaldi ríkisvaldsins, refsingum, til að hafa afskipti af því hvernig við högum lífi okkar. Nýlega kom fram frumvarp um hvernig við megum tjá okkur um liðna atburði,

Hvað er næst? Ætlar ríkisvaldið að velja fyrir okkur maka til að tryggja að allir gangi út?

Það er þau mannréttindi sem minn flokkur hefur staðið vörð um og er alltaf sótt að með ýmsum hætti og alltaf svo auðvelt að réttlæta þá aðför. Menn vísa bara í samfélagslega hagsmuni eða eitthvað slíkt. En þegar menn ætla að

ekki í Evrópu, engum lýðræðisríkjum, engum réttarríkjum, bara engri þjóð.

skylda fyrir hendi og því þarf að breyta. Við getum ekki gengið svona fram og réttlætt allt með því að hrópa þetta hugtak jafnrétti.

Í hvers konar samfélag stefnum við? Er enginn að hugsa um það? Nei, það er af því að meiri hlutinn á hverjum tíma er alltaf að þvinga minni hlutann. Hið frjálsa samfélag er á bullandi flótta. Það gerist ekki á einni nóttu en svo vöknum við einn daginn og áttum okkur á því að hið frjálsa samfélag er nánast horfið. Það getur vel verið að ég hljómi miðflokkslegur núna, en mér finnst það ágætt. Það er nefnilega heilmikið til í málflutningi Miðflokksins í þessu máli.

Hæstv. forseti. Það liggur við að ég sé að brjóta reglur sem settar voru á síðasta ári um meðsvar.

sem hafa komið þessu landi og mörgum öðrum löndum svona langt. Ég vil ekki fara þá leið að drepa það jafnt og þétt niður, eða smátt og smátt.

og veru. Frelsið hlýtur að felast í því að við fáum að gera það sem okkur hugnast og fyrirtæki sem

stjórnum. Auðvitað er gott að geta leitast við að hafa sem mest jafnrétti og ég hef þá trú að við séum að fara í þá átt. Ég er

og merkilegt að heyra hana í ljósi þess að flokkssystir hans hefur talað mjög fyrir þessu máli. Það er greinilega mikill ágreiningur innan Sjálfstæðisflokksins um þetta mál. Það er fegurð í frelsinu, sagði hv. þingmaður, og það má allt í dag, eins og hann nefndi réttilega. Það er ýmislegt sem hefur verið gert í þessum sal í nafni jafnréttis og sjálfsákvörðunarréttar, þar á meðal að heimila að deyða börn í móðurkviði sem eru tæplega 22 vikna gömul og hafa náð fullum þroska og geta lifað utan móðurkviðar. Andstæðingar hins svokallaða kynjakvóta hafa bent á að kyn ætti ekki að skipta máli og kvótar muni aðeins leiða til meiri fordóma garð kvenna og lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja muni skaða tilraun þeirra til að ná fram jafnrétti.

Hv. þingmaður nefndi sérstaklega fyrirtækin, að það ætti að fara að sekta fyrirtæki sem væru nú þegar að berjast í bökkum og það er mjög athyglisvert sjónarmið og á fullkomlega rétt á sér.

Þetta er þvingunaraðgerð. Þetta er aðför að hinu frjálsa ríki, frjálsa samfélagi. Ég veit ekkert hvaða afleiðingar þetta mun hafa, verði málið að lögum. Einhverjir munu verða beittir refsingum, aðrir munu fá einhvern af hinu kyninu inn í fyrirtækið.

greinum. Ég held að þetta geti að einhverju leyti haft alvarlegar afleiðingar, kannski ekki miklar, kannski bara engar, ég veit það ekki. En það má alla vega búast við því að

þetta gæti skapað óeiningu innan fyrirtækja. Ég hef ekki heyrt mikið minnst á það hér úr ræðustól af hálfu fylgjenda þessa frumvarps.

Það er orðinn hálfgerður plagsiður hér í þinginu að þakka mönnum alltaf fyrir ræður, sama hversu slæmar þær eru. En nú er fullt tilefni til að þakka ræðuna, sem var

En vegna þess hversu djúp greining hv. þingmanns hefur verið í þessu máli, og þekkinguna hefur hann, hann nýtur þess nú að vera í senn sérfræðingur og þingmaður, en það er alltaf verið að tala um mikilvægi sérfræðinga, hér er sérfræðingur og þingmaður í einum manni mikill kostur, þá langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji að þetta frumvarp geti verið ein birtingarmynd af miklu stærra vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í nútímastjórnmálum, þ.e. að frasar

Það virðist allt meira og minna nú orðið ganga út á heiti frumvarpa eða yfirlýst markmið eða frasana sem eru notaðir til að rökstyðja frumvarpið fremur en raunveruleg áhrif og raunveruleg innihald. Er þetta frumvarp að mati hv. þingmanns dæmi um slíkt?

fullt af þeim, sem er áhyggjuefni. Það er svo mikið áhyggjuefni af því að fólk er ekki að hugsa um heildarmyndina, það hugsar ekki lengra.

Herra forseti. Næst ætla ég að spyrja hv. þingmann og sérfræðing út í atriði sem hann kom inn á í ræðu sinni, áhyggjur hans af því að þetta haldi áfram að þróast til verri vegar þegar menn hafa leyft sér að brjóta prinsippin. Hér er sannarlega verið að brjóta prinsipp, prinsipp um eignarrétt og raunar líka prinsipp um lýðræði. Það er kosið lýðræðislega í stjórnir fyrirtækja nema ríkið ákveði að skipta sér af og segja til um hverjir megi vera þar og hverjir ekki. Og auðvitað flækist málið áfram eins og hv. þingmaður nefndi. Nú vitum við ekki hversu mörg kyn eru til staðar samkvæmt nýjustu skilgreiningum ríkisstjórnarinnar en þegar þarf að fara að taka fleiri kyn með í reikninginn, jafnvel líta til þess að það þurfi að vera ungir og eldri stjórnarmenn o.s.frv., hvernig er þá hægt að framkvæma þetta? Er hugsanlegt að við þurfum einfaldlega að koma á hæfisnefnd stjórnarmanna sem ríkið reki og þeir sem eiga fyrirtæki geti leitað til þessarar nefndar sem fari yfir alla sem sækja um að verða stjórnarmenn (Forseti

kyni. Þetta er á fleygiferð út um allt í samfélaginu. Þetta er aðför að lýðræðinu, þetta er aðför að frjálsa samfélaginu og þetta hefur ekkert með jafnréttismál að gera.

Það er enginn ágreiningur um það að við viljum öll leitast við að tryggja jafnrétti á öllum sviðum milli kynjanna og manna á meðal yfir höfuð. Viðleitni til að bæta þar úr er og hefur sífellt verið í gangi á vettvangi löggjafarvaldsins. er um að ræða jafnrétti í stjórnum fyrirtækja. Um nokkurra ára skeið hefur verið í lögum ákvæði um að í stjórnum einkahlutafélaga, hlutafélaga, samvinnufélaga og sameignarfélaga með fleiri en þrjá í stjórn og fleiri en 50 starfsmenn, skuli hlutfall hvors kyns um sig ekki vera lægra en 40%. Þetta hefur verið í lögum, herra forseti, undanfarin ár. Hins vegar hafa engin viðurlög verið við því að brjóta þetta lagaboð. Sú vöntun hefur vissulega angrað suma. Nú á að bæta þar úr og lögfesta heimild til að leggja dagsektir

Í fyrsta lagi og aðallega vegna þess að þarna er verið að skipta sér af félögum og fyrirtækjum sem mörg hver eru í einkaeigu. Eigendur hafa lagt fé sitt og fyrirhöfn í að byggja upp sitt fyrirtæki og valið þá til stjórnar sem þeir treysta best til þess enda þeirra eigin Að ríkisvaldið sé að vaða með puttana í það hvernig þessar stjórnir eru skipaðar af eigendunum sjálfum og leggja viðurlög í þokkabót við því ef stjórnarmenn eru ekki rétt skipaðir með tilliti til kyns, er í hæsta máta varhugavert. Hvað er ríkið að skipta sér af þessu? Hvað vill það upp á dekk á þessu sviði? Í þessu sambandi vil ég leyfa mér að lesa aðeins upp úr umsögn Kvenréttindafélags Íslands um frumvarpið um hlutfall kvenna í stjórnum, stöðuna eins og en þar stendur, með leyfi forseta: „Samkvæmt tölum frá Hagstofunni voru árið 2018 konur 28,8% stjórnarmanna í fyrirtækjum með 50–99 starfsmenn,

Í hnotskurn erum við hér að tala um að löggjafinn sé að leitast við að þvinga fram eitthvert pólitískt stefnumál og ná einhverjum þjóðfélagslegum markmiðum

Yfirleitt gengur þetta ágætlega en löggjafanum er stakkur sniðinn í þessum efnum þegar kemur að stjórnarskrá sem kveður á um að eignarrétturinn sé friðhelgur og einnig ákvæðum í stjórnarskrá um félagafrelsi, að menn megi stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi án þess að sækja um nokkurt leyfi til þess og félög má ekki leysa upp með ráðstöfun stjórnvalds. Félagafrelsið og friðhelgi eignarréttarins, þarna er ríkið að seilast langt ofan í vasa almennings sem stofnar félög, hefur lagt í það

eru kannski ekki fyrir hendi. Eigendurnir eru kannski með fimm góðar konur í stjórn, en það má ekki lengur.

hefur verið teygður talsvert á undanförnum árum. Hér er einmitt komið skýrt dæmi um það að ríkisvaldið er að gangi ansi nærri þessum ákvæðum.

Það er enginn vafi á því að ríkisvaldið getur sett reglur um það hversu margir stjórnarmenn í stjórnum fyrirtækja í eigu ríkisins eru konur eða karlar. Það er enginn vafi á því

enda starfa þau félög í skjóli markaðar sem varinn er af víðtækri löggjöf hins opinbera og sætir opinberu eftirliti, ítarlegu og gaumgæfilegu eftirliti hins opinbera,

Ég verð að byrja á því að gera athugasemd við að þetta mál skuli hafa dúkkað upp á dagskrá hér í dag óforvarendis, ef svo má segja.

leita þyrfti álits hjá, bregðast við athugasemdum sem höfðu komið þar sem bent var á galla frumvarpsins. Það var skilningur okkar þingmanna á sínum tíma að ástæðan fyrir því að frumvarpið færi aftur til nefndar áður en umræðunni lyki væri sú að það þyrfti að gera á því lagfæringar. Þær myndu birtast okkur þannig að við gætum rætt þær breytingar sem lagðar yrðu til til og líka í framhaldi af því að fleiri hefðu fengið að segja álit sitt á málinu. En svo birtist það hér allt í einu án þess að við höfum hugmynd um hvað

hver áhrifin af þessum eina fundi verða á þetta frumvarp því að öllum mátti vera ljóst að það þurfti talsverðar lagfæringar og breytingar. Vonandi fáum við einhverjar skýringar á því áður en langt um líður. En þá að frumvarpinu sjálfu. Ég ætla bara að byrja á því að ræða aðeins raunveruleg áhrif þess, raunverulegar afleiðingar þess.

fyrir Alþingi að menn skuli enn ekki hafa gert meiri lagfæringar á ýmsum þeim furðumálum sem samþykkt voru í tíð hreinu vinstri stjórnarinnar á árunum 2009–2013.

til að knýja á um þetta pólitíska markmið sem, eins og ég mun koma inn á hér á eftir, gengur bæði gegn lýðræði og eignarrétti og mörgum öðrum grundvallarreglum vestrænna lýðræðisríkja. En þá að raunverulegu áhrifunum. Ímyndum okkur nú að fimm ungar konur sem væru saman í háskólanámi fengju, t.d. í verkefnavinnu í háskólanum, viðskiptahugmynd viðskiptahugmynd og ákvæðu saman þessar fimm að ráðast í nýsköpun, stofna fyrirtæki um hugmynd sína. Til að gera það kleift þá leggja þær peningana sína undir og meira en laust fé, þurfa líklega að taka lán hver um sig út á húsnæðið, svoleiðis að fjölskyldur þessara fimm kvenna eru þarna undir. En það vill svo vel til að hugmyndin gengur upp og áhættan fer að borga sig. Reksturinn gengur vel og starfsmönnum fjölgar. En þegar fimmtugasti starfsmaðurinn er ráðinn þá mætir ríkisvaldið og útskýrir að nú megi þessar konur, sem í sameiningu byggðu upp þetta fyrirtæki, ekki lengur sitja allar í stjórn a.m.k. tvær þurfa að víkja þótt þær eigi allar jafnan hlut, 20% hver. Hvernig á að standa að þessu? Ætlar ríkið að velja á milli þeirra, ákveða hvaða konur eigi að fara úr stjórninni eða á að eftirláta eigendum fyrirtækisins að velja hverjar verði reknar úr stjórn? Eiga þær sem missa stjórnarsæti sitt, þrátt fyrir að eiga enn eignarhlut sinn sem þær mega ekki fara með lengur að því marki að þær mega ekki ráða því hvernig farið er með hann,

komi einhverjir sem væru valdir út á kyn sitt? Og hvað ef þetta fyrirtæki sérhæfði sig í einhverju sem höfðar kannski meira til kvenna en karla? Væri þá aðkoma þessara tveggja karla til bóta fyrir reksturinn? Auðvitað er almennt séð æskilegt að stjórnarmenn komi úr ólíkum áttum, hafi ólíka sýn, séu af ólíku kyni, ólíkum aldri og svo mætti lengi telja. En hvar endar það ef ríkið ætlar að fara að skipuleggja þetta fyrir fyrirtækin? Við sjáum að þetta mál í eðli sínu er afleiðing af gangverki kerfisins. Tannhjólin snúast alltaf áfram jafnt og þétt í eina átt. Á sínum tíma var þetta mál afgreitt hér með öllum fyrirvörum um að það yrði

þannig að það þurfi að bæta við refsingum ofan á þær refsiheimildir sem voru til staðar. Maður hlýtur að spyrja sig: Hvað kemur þá næst? En svona starfar kerfið, jafnt og þétt halda tannhjólin áfram að snúast í sömu átt á meðan við stjórnmálamenn, því miður allt of oft, grípum ekki inn í

Hver ætlar að vera á móti frumvarpi sem heitir jafnrétti og velferð fyrir alla jafnvel þótt raunverulegar afleiðingar þess yrðu þær að skerða jafnrétti og draga úr velferð? Það er ekki svo langsótt að halda því fram að raunveruleg áhrif geti verið öfug við hin yfirlýstu markmið þegar ímyndarstjórnmálin eru allsráðandi því þetta einkenndi stjórnmál austan tjalds fyrir ekki svo mörgum árum síðan. Öll mál voru yfirlýst til þess ætluð að gera líf allra betra en það hvernig þau voru framkvæmd og þeim fylgt eftir hafði þveröfug áhrif. Jafnvel stjórnarskrár þessara ríkja, eins og stjórnarskrár Sovétríkjanna sem eru nú fræg, eru mjög fallegar á að líta, falleg orð og setningar en svo gerðu menn eitthvað allt annað, þvert á lýsinguna sem birtist í stjórnarskránni. Það væri mikil synd ef við færum í auknum mæli að umgangast stjórnarskrá Íslands með slíkum hætti, að fara að líta á það sem þar stendur sem einhverjar almennar yfirborðslýsingar fremur en grundvallarreglur sem við ætlum að fylgja. Með þessu máli er vegið að slíkum grundvallarreglum. Og í því skyni að gera það á einhvern hátt auðveldara

þetta mál snerist um að verja frelsi vegna þess að frelsi væri ekki til staðar nema jafnrétti væri náð með aðgerðum eins og þessum. Hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir talaði reyndar um að svona aðgerðir væru mikil útflutningsvara okkar Íslendinga, ein helsta útflutningsvaran.

Við vitum hvernig þetta gerist, hvaða hópar hittast í alþjóðasamstarfi og hvernig þeir ræða saman og menn geta farið að láta blekkjast af

af því að við erum svo dugleg að beita refsingum og viðurlögum til að ná pólitískum markmiðum. Við erum gjörsamlega komin út í móa í þessu sem og svo mörgu öðru af því að við höldum að við séum svo æðisleg. Við erum svo flott, við erum svo jafnréttissinnuð, við erum algjört æði.“

yfirbragðinu, frösunum, og hitta svo aðra sem telja að slíkt sé hin besta pólitík þá getur eitthvað hallærislegt komið út úr því en ekki bara það, heldur líka eitthvað mjög skaðlegt því að þegar menn jafnt og þétt sneiða af frelsinu þá hefur það skaðleg áhrif á endanum. Varðandi þessa tilraun til að endurskilgreina orð, orð eins og frelsi,

Þá fylgdi sögunni að það þyrfti afskipti ríkisins, skipulagningu og inngrip ríkisins, til að tryggja frelsið. Þá varð mér hugsað til

Söngkonan útskýrði svo þessi orð í viðtali og sagði að hún hefði fyrst og fremst verið að vísa til Svía og hversu heimskulegt það væri að ímynda sér, eins og sumir gerðu í Svíþjóð og jafnvel annars staðar á Norðurlöndum, að það væri

Markmiðið, eins og mönnum verður tíðrætt um hér, er að ná jafnrétti, en hvers konar jafnrétti? Jafnrétti í því formi að það séu alltaf jöfn hlutföll kynja,

Þeir sem leggja svona mikla áherslu á þessar breytingar, kannski til að einhverjar sjö Viðreisnarkonur fái fleiri stjórnarsæti, líta um leið fram hjá stöðu jafnréttismála í landinu almennt, stöðu fiskverkakvenna eða annarra verkakvenna eða stöðu stóru kvennastéttanna, heilbrigðisstarfsfólks, hjúkrunarfræðinga, kennara. Þeir eru að stunda undarlega pólitík og beita sér fyrir yfirstéttarjafnrétti. Í hvaða búblu búa menn þá?

Það er einmitt það umhverfi þar sem slíkt er í hávegum haft og menn telja sig jafnvel geta haft einhvern ávinning af því sjálfir, það á að vera hlutverk okkar stjórnmálamanna að líta til hagsmuna landsmanna allra og gera það með almennum reglum sem skerða ekki frelsi heldur leyfa frelsinu að njóta sín, reglum sem snúast um að skapa jöfn tækifæri, ekki að handstýra ákveðinni niðurstöðu sem er það sem þetta mál gerir. Það snýst ekki um að skapa jöfn tækifæri, þvert á móti. Eða hvað ætli konurnar tvær úr dæminu mínu hér í byrjun myndu segja um það þegar þeim yrði sagt að að þær þyrftu að fara úr stjórn eigin fyrirtækis af því að það væri tækifæri fyrir þær að fá ekki að fara með eigur sínar? Þegar við lítum á raunveruleg áhrif og raunveruleg dæmi þá er þetta mál ekki til þess fallið að auka frelsi eða gera fyrirtæki betri heldur til þess fallið að ná markmiðum afmarkaðs hóps

þetta sama fólk ekki áhyggjur af því að hjúkrunarfræðingar eigi jafnvel bara einn kost á vinnu. Það hefur ekki áhuga á því að bæta lífskjör þeirra með því að bjóða upp á fleiri valkosti, fleiri vinnustaði og meiri samkeppni. Sama má segja um kennarana. Nei, það er vegna þess að þetta snýst ekkert um jafnrétti. Þetta snýst um sýndarmennsku fyrir mjög afmarkaðan hóp, þar sem menn fá svo væntanlega klapp á bakið í einhverri norrænni nefnd og líta svo á í framhaldinu að það sé mat heimsins að ein helsta útflutningsvara Íslands sé jafnrétti. Það er mjög aðkallandi, herra forseti, að við förum í auknum mæli að líta til grunngildanna sem hafa reynst okkur best og búið til raunverulegt jafnrétti í gegnum tíðina en hverfum af braut ofstýringar ríkisins á daglegu lífi fólks og jafnvel afskiptasemi þess af því hvernig það fer með eigur sínar. En ég er nú rétt að hefja þessa yfirferð, herra forseti, þetta voru inngangsorð. Ég bið því hæstv. forseta að setja mig aftur á mælendaskrá.

Eitt er að setja sér göfug markmið eins og sett eru annars vegar í þeim lögum sem krefja hlutafélög um að hafa sem jafnasta stöðu kynja í stjórnum, annað er síðan að vera með einhverjar refsingar, uppfylli menn ekki þau ákvæði. Þær refsingar eru í rauninni til staðar í gildandi lögum, allt að eins árs fangelsi.

eiga að taka mið af einhverjum óljósum hugmyndum sem ekki er hægt að skilgreina og flutningsmenn hafa ekki treyst sér til að (Forseti hringir.)

hvað í þeim felist, hverjar valdheimildirnar séu og hversu langt menn geti gengið og á hvaða forsendum þeir eigi að gera það. Þetta tel ég að hljóti að vera afleiðing af þeirri þróun sem ég rakti í ræðu minni. Þetta er allt farið að snúast um yfirbragðið, einhverja frasa og segjast ætla að gera þetta eða ná þessum árangri

enn bíðum við frétta af því hvað meiri hluti nefndarinnar sem fer með málið hyggst gera til að reyna að laga þetta mál, ef það er þá hægt að laga það. Ég teldi reyndar mjög æskilegt að málið kæmi til umfjöllunar einnig í efnahags- og viðskiptanefnd þingsins þar sem hv. þingmaður gæti vonandi reynt að lækna það, eins og hann hefur gert svo vel með svo mörg mál

Ég ætla ekkert að draga það í efa að það er góður hugur sem fylgir þessu frumvarpi. Ég ætla ekkert að draga það í efa að það er góður hugur hjá þeim sem vilja stuðla að jafnrétti kynjanna og og jafnvel að koma með þvingaða lagasetningu sem gengur gegn öllum grunnhugmyndum mínum og að ég tel grunnhugmyndum stjórnarskrárinnar um eignarréttinn og frelsi manna til athafna, að haga sínum málum eins og þeir vilja. Ég skil hvað menn eru að reyna að gera en lögþvingun er kannski ekki það sem við eigum að gera. En ef menn vilja gera það, eiga þeir þá ekki að vera samkvæmir sjálfum sér, ekki bara um jafnræði kynjanna heldur líka jafnræði aldurshópa?

o.s.frv.? Eigum við ekki líka að huga að jafnrétti fólks eftir búsetu þegar kemur að fyrirtækjum sem eru t.d. með starfsemi úti um allt land? Eigum við ekki að tryggja það með lagasetningu og knýja fyrirtæki til þess að skipa í stjórn eftir búsetu, ekki bara eftir kynjum? Hvar ætlum við að enda, hv. þingmaður, ef við höldum svona áfram og ætlum að fylgja þessari röksemdafærslu, sem gengur að vísu gegn því sem ég tel, og ég vona að fleiri hér séu mér sammála, stjórnarskrárvörðum réttindum manna þegar kemur að því að ráðstafa eigum sínum og taka ákvarðanir á grundvelli þeirra með hagsmuni sína í húfi. Ef þeir telja að hagsmunum þeirra

Þetta er akkúrat málið. Hvar ætla menn að segja stopp þegar þeir eru búnir að búa til þessi nýju viðmið fyrir okkur, mig og hv. þingmann og líklega alla sem a.m.k. eru í þessum sal núna, sem lítum svo á að allir einstaklingar séu jafn réttháir, sama af hvoru kyninu menn eru eða hversu gamlir, hvar þeir búa o.s.frv.? Það er mjög undarlegt eða erfitt að ætla að sætta sig við kerfi sem flokkar fólk fyrst og fremst eftir meðfæddum eiginleikum eða eða einhverju öðru sem hægt er að aðgreina fólk með og raða svo saman í hvert herbergi fólki með ólíka eiginleika. Það er best að hinir ólíku eiginleikar okkar nýtist fyrirtækjum en það sé gert af þeim sem eiga fyrirtækin og eiga hagsmunir þar undir. Það er þeirra að nýta ólíka eiginleika ólíks fólks,

hallast að því að eina leiðin til þess að fylgja þessu til enda og klára þetta sé að ríkið komi á hæfisnefnd ríkisins þar sem eigendur fyrirtækja geta sent erindi með ósk um að fá að komast kannski sjálfir í stjórn eigin fyrirtækis eða tilnefnt einhverja aðra. Og svo setjist nefndin, og hún þarf að vera vel mönnuð, þetta verður heilmikil vinna, yfir heildarmyndina og skoði hvernig fólk skiptist í stjórnum allra fyrirtækja landsins

Það er svo merkilegt að núna undanfarandi er einn merkimiðinn afglæpavæðing, það á að afglæpavæða allt, eitt og annað. En á sama tíma með þessu frumvarpi á að glæpavæða jafnréttisbaráttuna. á að gera refsivert með fésektum ef ákveðnum skilyrðum er ekki náð, skilyrðum sem voru lögfest fyrir nokkrum árum síðan.

sem heitir Konur í atvinnulífinu. Í þessu blaði er rætt við konur sem eru að störfum í ýmsum fyrirtækjum við ýmis störf. Þær eru frumkvöðlar, þær eru yfirbakarar, fjármálastjórar, mannauðsstjórar, bankastjórar.

Ég veit ekki til þess að nokkur maður, nokkrir aðilar eða hópur eða félagsskapur, hafi hótað háskólayfirvöldum á Íslandi þar sem nú eru 70% nemenda konur. Ég veit ekki til þess að háskólafólkið eða stjórnendur háskóla hafi setið undir hótunum til þess að skrá inn allan þennan hóp glæsilegra kvenna sem er við nám og störf í háskólum landsins. Það er síðan önnur umræða hvort að með þessu hlutfalli felist öðruvísi jafnréttisbarátta sem verður háð eftir 15–20 ár,

þá hef ég séð þessa þróun frá því að konur voru heimavinnandi eins og móðir mín heitin sem átti níu börn á lífi á 21 ári.

En að vísu tókst henni, af því að hún var eljusöm, að nýta hvert tækifæri sem hún gat til þess bæði að vinna utan heimilis og afla sér aukinnar menntunar, ég tala nú ekki um þegar ungarnir voru að fljúga úr hreiðrinu.

stéttarfélagi rafvirkja, nota bene. Sú var tíðin að rafvirkjun var meitluð í stein sem karlastarf en nú er það sem betur fer þannig að konur streyma í iðnnám, bæði rafvirkjun og trésmíði og eitt og annað. Mér er ekki kunnugt um að það sé vegna þess að einhverjum hótunum hafi verið beitt til þess að þær kæmust að heldur hafa þær farið þar inn vegna hæfileika sinna og löngunar til að taka þátt í því sem þar um ræðir.

að reka fyrirtæki og hasla sér völl í viðskiptum. Og þegar ég segi menn þá á ég náttúrlega við bæði menn og konur.

Stefán Már Stefánsson prófessor, sérfræðingur í félagarétti, kom fyrir nefndina og hann var beðinn um að svara tveimur

Þennan rétt er þó unnt að skerða ef slíkar skerðingar hafa stoð í málefnalegum sjónarmiðum, þar á meðal sjónarmiðum um meðalhóf. Það væri t.d. málefnalegt sjónarmið að leitast við með setningu laga að jafna hlutföll milli karla og kvenna í stjórnum sumra félaga. Gæta verður þó meðalhófs. Það þýðir að leita verður leiða sem skerða sem minnst rétt félaga til að ráða sjálf málum sínum og eigum en geta engu að síður verið til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.“ Þarna kemur nú kannski akkúrat það sem ég ræddi hér áðan, að sá árangur sem þegar hefur náðst að þessu leyti til hefur náðst án hótana eða févíta á þau fyrirtæki sem um ræðir. Stefán Már heldur áfram, með leyfi forseta, og segir: „Sé um að ræða félög sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga eru mun ríkari heimildir fyrir hendi til þess að setja lög af fyrrgreindu tagi. Fyrirliggjandi frumvarp gæti því samrýmst slíkum félögum. Meiri vafi ríkir hins vegar þegar um einkafyrirtæki er að ræða. Í öllu falli þyrfti þá lagaheimild af þessum toga að vera skýr og fyrirsjáanleg. Það þýðir að þvingunarúrræðum verður vart beitt nema lagaheimild teljist nægjanlega skýr og að gættum hugsanlegum undantekningum sem þurfa sömuleiðis að vera skýrar.

Væri um opna heimild að ræða væri öruggara að fara varlega og beita ekki heimild nema um tiltölulega augljósa vanrækslu væri að ræða. Í hlutafélögum og einkafélögum gætu auðveldlega komið fyrir tilvik þar sem félag gæti ekki tryggt jafna stöðu kynja. Það ætti t.d. við þar sem hlutfallskosning er viðhöfð.

að skoða stöðu þess stjórnvalds sem leggur á dagsektir og möguleika á að kæra slíkar ákvarðanir til æðra stjórnsýslustigs. Að þessu sögðu, herra forseti, þá vil ég taka fram

kosningum, hvar sem er. Menn hafa nú gert góðlátlegt grín að því að hvernig þingflokkur okkar er skipaður

innan Miðflokksins, bara svo þess sé getið hér í framhjáhlaupi, herra forseti, ég vil að það komi fram. Og vegna þess að við viljum að konur njóti réttinda til jafns við karla þá viljum við líka, samanber frumvarpið sem hér er til umræðu, að þær njóti krafta sinna og verðleika á nákvæmlega sama hátt og karlmenn gera. Við höfum alls ekki fundið að því með nokkrum hætti að settar séu reglur og lög sem eiga að tryggja að jafnt vægi karla og kvenna sé t.d. í stjórnum fyrirtækja.

að sektarlegri féþúfu fyrir ríkissjóð. Ég held að það sé ekki vænlegt til árangurs. Ég held að það sé ekki vænlegt til árangurs að

með þau 13% sem upp á vantar að jafnt vægi sé í stjórnum fyrirtækja af þeirri stærðargráðu sem þetta frumvarp tekur til, við væntum þess að þar verði bætt úr hið fyrsta en við teljum ekki nauðsynlegt að það sé gert undir svipuhöggum.

og hún verður örugglega til þess að menn hugsa sig um meira og betur. Ég er alveg sannfærður um að það styttist mjög í það að jafnrétti (Forseti hringir.) og jafnræði og jafnstaða verði með körlum og konum í stjórnum fyrirtækja sem hér eiga í hlut.

Ég ætla að blanda mér í þessa umræðu þar sem ég er fyrsti flutningsmaður þess máls sem er hér til umræðu og gat því miður ekki verið hér 7. desember þegar umræðan hófst. Þetta er vissulega búin að vera athyglisverð umræða, bæði það sem ég fletti upp á netinu, hvernig hún var 7. desember á síðasta ári, og það sem af er dags. Ég verð að segja að það vekur athygli mína í umræðu um jafnrétti og hvert við erum komin í jafnréttisbaráttunni, að enn sem komið er þá eru það bara karlar, hv. þingmenn, sem hafa talað gegn þessu máli. Mér finnst það segja ákveðna sögu um það hvar við erum stödd.

og til fyrirmyndar þar, að við séum enn stödd þar að þegar fylgja á lögum sem voru samþykkt 2010 og tóku gildi 2013 — það var góður fyrirvari á og aðlögun að því að framfylgja þessum lögum

Við getum bara rætt um lög eins og umferðarlög. Menn geta verið ósáttir við það að ekki sé leyfilegur hærri hámarkshraði en menn kyngja því að það eru viðurlög við því og sektir.

að það er ekki nýtt fyrirbæri undir sólinni að það sé verið að setja viðurlög við því að framfylgja ekki þessum lögum. Þau voru vissulega umdeild á sínum tíma. En við erum ekki á þeim stað í dag að við séum að tala um

og skipan stjórnar um að það þurfi að lágmarki að vera 40% hlutfall af hvoru kyni í stjórnum fyrirtækja, nota bene með yfir 50 með yfir 50 manns. Við erum ekki að tala um lítil fyrirtæki. Ef það eru þrír í stjórn þá verður að lágmarki að vera einn af öðru hvoru kyni í stjórn.

með konum fremstum í flokki, hafi ekki skilað þeim árangri sem við höfum náð í dag, að þetta hafi bara dottið af himni ofan. Það er auðvitað út af einhverju að við erum fremst meðal þjóða í jafnréttismálum. Það hefur kostað blóð, svita og tár í gegnum árin að berjast fyrir jafnrétti. Það að karlmenn haldi það virkilega,

Við erum stödd þar í dag að það er enn þá 14% kynbundinn launamunur. Við eigum verk að vinna víðar.

sem um ræðir, að dagsektir geti numið frá 10.000 kr. til 100.000 kr. Með þeirri ákvörðun að setja á dagsektir er hægt að taka tillit til fjárhagslegs styrkleika félagsins.

horfðumst í augu við það að þegar búið er að samþykkja lög, hvort sem okkur líkar þau betur eða verr, þá ættu menn að framfylgja þeim. Þau væru ekki bara sett hér upp á grín. En það virðist vera að menn séu þar, að lög séu til að brjóta þau. Ég er ekki þar. Við þekkjum jafnréttislögin. Ég veit ekki, þau hafa kannski ekki verið í umræðunni hjá hv. þingmönnum í þessari umræðu núna. En við vitum að það að brjóta jafnréttislög kostar líka. Í þeim eru sektir og viðurlög og við þekkjum ótal dæmi um að jafnréttislög hafi verið brotin og það hafi kostað ríkið háar sektir.

Fyrir tveimur árum var einn hv. þingmaður frá Miðflokknum. Á síðasta þingi, 150. þingi, voru tveir þingmenn frá Miðflokknum.

Ég ætla að fara aðeins yfir það sem hefur komið fram líka í umræðunni fyrir áramót og núna. Ég vil nefna það að á árinu 2018 voru 394 félög með 50 ársverk eða fleiri samkvæmt ársreikningum. Samkvæmt upplýsingum frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu uppfylltu 66 af 394 félögum ekki ákvæði laganna um kynjahlutföll í stjórnum. Sambærilegar tölur liggja ekki fyrir vegna áranna 2014–2017 og 2019. Við í atvinnuveganefnd erum að skoða hvaða breytingar hafa orðið á þessum 66 félögum frá árinu 2018 og munu þær upplýsingar verða kynntar fyrir nefndinni þegar við tökum málið inn milli 2. og 3. umr. Í dag er framkvæmdin þannig að fyrirtækjaskrá skráir ekki stjórn ef tilkynning um stjórn uppfyllir ekki skilyrði laganna. skráningu á breytingu stjórnar hjá fyrirtækjaskrá er ekki óskað upplýsinga um hvaða aðferðum var beitt við stjórnarkjör, þ.e. hvort beitt var t.d. meirihlutakosningu, hlutfallskosningu eða margfeldiskosningu, samanber lög um hlutafélög.

en með þessu frumvarpi er ekki verið að leggja mat á til hvaða félaga löggjöf um kynjahlutföll í stjórnum skuli taka. Sú löggjöf er þegar til staðar, eins og ég hef nefnt, og tók gildi 1. september 2013. Það hefur líka verið nefnt hér hvernig eigi að meta fjárhagslegar afleiðingar. Dagsektir eiga að vera frá 10.000–100.000 kr. á dag og í ljósi þeirra talna sem liggja fyrir hefði verið upplýsandi að vita hvernig þetta myndi leggja sig, var spurt.

sem gera ekki úrbætur innan ákveðins frests. Það verður skýrt enn frekar að dagsektum verður ekki beitt strax heldur verður það skýrt enn frekar að félögin fá frest til þess.

félagssamþykktum eða ályktunum hluthafafundar og getur þá hlutafélagaskrá boðið þeim, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt, að inna skylduverk af hendi. Bera má lögmæti úrskurðar undir dómstóla innan eins mánaðar frá birtingu hans.“

og skýra enn frekar í framhaldsnefndaráliti það sem hefur verið dregið hér fram og fáum eflaust einhverja gesti til okkar

En það er ekkert sem hefur komið fram sem sýnir fram á að málið standist ekki skoðun varðandi stjórnarskrá og félagarétt og þessar sektir standist ekki lög. Við höfum fengið skoðun frá Skattinum og ábendingar sem við brugðumst við og við teljum að þetta mál sé komið á góðan stað og full ástæða til þess að klára það loksins

Mér finnst mjög mikilvægt að þingið heykist ekki á því að klára svona réttlætismál sem er þáttur í því að styrkja enn frekar konur á vinnumarkaði, konur í atvinnulífinu, að þær séu jafngildar til að taka að sér ábyrgðarstöður. Það er engin hætta á því að það finnist ekki hæfar konur til þess að gegna stjórnarformennsku í fyrirtækjum. Það er svo út í hött að gefa eitthvað slíkt í skyn,

Við höfum verið að horfa til þess, sem betur fer, og það er ekki út af einhverju að konur eru farnir að láta miklu meira til sín taka í atvinnulífi landsins sem stjórnendur, stýra hér tveimur bönkum. Það er hvatning fyrir ungar konur að halda áfram. Við getum allt það sem okkur langar til. Við viljum ekki vera á þeim stað þar sem baráttan var fyrir einhverjum áratugum og það þótti sæta tíðindum að kona væri kosin í stjórn.

Ætli það hafi ekki verið til hæfar konur þar í gegnum öll þau ár? Hið sama má segja um ótal stjórnir fyrirtækja í landinu í dag. Það er bara svo mikill vannýttur auður í konum sem fyrirtæki ættu að nýta sér og ef skussarnir ætla að draga lappirnar þá verður bara að beita viðurlögum. Það er ekkert annað, þetta eru lög í landinu og það er eðlilegt

Verður þingmál að jafnréttismáli fyrir það eitt að það sé kallað jafnréttismál af flutningsmönnum þess? Þarf ekki meira til? Þetta mál snýst um að leggja dagsektir á fyrirtæki, fela ríkisskattstjóra það verkefni. Umræðan hér í dag hefur verið málefnaleg

að það sé góð samvinna hjá okkur í atvinnuveganefnd þá höfum við okkar skoðanir á ólíkum málum og það er bara heilbrigt og sjálfsagt.

fram hér sem stenst ekki skoðun varðandi stjórnarskrána eða eignarréttarákvæði hennar. Hv. þingmaður nefndi kæruheimildir og það eru kæruheimildir til viðkomandi ráðuneytis. Það er búið að kanna það og það er þangað sem kæruheimildirnar fara, þeim er vísað til viðkomandi ráðuneytis. Það liggur alveg fyrir. Það á ekki að þurfa að hafa áhyggjur af þeim ferli. En hv. þingmaður spyr: Er hægt að kalla hvaða mál sem er jafnréttismál?

þegar fulltrúar þeirra komu fyrir nefndina fyrir þrem árum, hafi verið uppsprettan að þessu máli í mínum huga sem formanns nefndarinnar og ég hef fylgt því fast eftir.

til setu í stjórnum atvinnufyrirtækja? Ég átta mig ekki á því. Síðan vil ég bara segja við hv. þingmann: Finnst henni smekklegt að segja að hér hafi eintómir karlar tekið þátt í umræðunni?

þá hef ég sagt það hér úr ræðustól að við munum fjalla um hans umsögn milli 2. og 3. umr. og skoða ábendingar.

í fyrra, í apríl nánar tiltekið, um það hvernig kynjaskipting í stjórnum fyrirtækja hefði verið árið 2019, fyrir fyrirtæki með 50 launþega og fleiri.

til að ná 40%. Þetta eru fréttir síðan 2019. Það getur vel verið að staðan sé enn betri núna og væri gaman að heyra hvort hv. þingmaður veit eitthvað um það.

frá Skattinum í þessu máli og fáum þær þegar við fjöllum aftur um málið í nefndinni. Við

mikinn bónus fyrir þessi fyrirtæki að virkja kraft kvenna í stjórnum. Það er nóg af konum sem eru hæfar til að sitja í þessum

Við létum einmitt skoða þessi mál varðandi lög um kynrænt sjálfræði og létum það fara í skoðun til skrifstofu jafnréttismála.

þar sem gestur var einn, að mér sýnist á fundargerðinni sem ég hef undir höndum, Stefán Már Stefánsson prófessor. Hvað var rætt og gert á þeim fundi?

Það hafði verið reynt í einhvern tíma að fá Stefán Má Stefánsson prófessor á fund nefndarinnar og það gekk illa vegna tímaleysis hjá honum, hann er upptekinn maður.

„Umræðu um 7. dagskrármálið er nú frestað og hefur framsögumaður málsins upplýst mig um að heppilegast sé að það sé kallað aftur til nefndarinnar á þessu stigi og verður það þá gert. Umræðunni er frestað og málið gengur aftur til hv. atvinnuveganefndar.“

Ég fékk þær upplýsingar hjá hæstv. forseta að málinu hefði verið frestað og af þeim sökum setur hann það aftur á dagskrá hér. Svo einfalt er það.

Ég hef alltaf borið mikla virðingu fyrir konum og stundum reynt að setja mig inn í þeirra hugsanir. Það hefur kannski ekki gengið mjög vel þannig að mér gengur ekkert alltaf vel að skilja

á hinu háa Alþingi, þegar við erum að tala um jafnréttismál á einhverju sviði eins og t.d. þessu, að

Ég hugsa að eftir þessa umræðu í dag hafi mér aukist kjarkur til að standa með sjálfum mér og vera stoltur af því að vera hvítur karl á miðjum aldri eða eldri. Ég

að setja sektarákvæði inn því að þetta gangi svo rólega, það gangi ekki nógu hratt að þessi lög nái fram að ganga. Hvað eru tíu ár? Þau eru nú bara óskaplega stuttur tími, finnst mér, í þessu samhengi. Mér finnst hafa gengið mjög vel að framfylgja þessum lögum. Ég er ekki þar með að segja að ég sé algerlega sammála því að þetta hafi verið sett í lög. Ég held að þetta hefði alveg getað unnist án þessara laga. En gott og vel, þetta var sett í lög og það hefur gengið alveg prýðilega. Ég vil líka láta það koma fram að lög eru mannanna verk, lög eru ekki eitthvað sem er meitlað í stein.

Fyrirtæki hlýtur að vera rekið þannig að það gangi vel, annars færi það bara í gjaldþrot.

„Um það markmið að tryggja jafnrétti karla og kvenna ríkir enginn ágreiningur enda er það meðal grunngilda íslensks samfélags. Minni hlutinn setur hins vegar spurningarmerki við það hvort sú aðferð sem mælt er fyrir um í þessu frumvarpi, þ.e. mjög íþyngjandi dagsektir

„Minni hlutinn lagði fram tvær spurningar um frumvarpið sem bornar voru undir Stefán Má Stefánsson, prófessor og sérfræðing í félagarétti. Í fyrsta lagi spurði minni hlutinn hversu langt ríkisvaldinu væri heimilt að ganga með hliðsjón af grundvallarsjónarmiðum í félagarétti og eftir atvikum eignarrétti, m.a. um frjálsa meðferð fólks á eignum sínum, með kröfu á hendur atvinnufyrirtækjum til að ná fram þjóðfélagslegum markmiðum með fjárhagslegum þvingunarúrræðum á borð við dagsektir, líkt og kveðið er á um í frumvarpinu. Í svari Stefáns kom eftirfarandi fram: „Hafa ber í huga að félagafrelsi og eftir atvikum eignarréttur þeirra er varinn af ákvæðum stjórnarskrárinnar gagnvart ýmsum ráðstöfunum af hálfu ríkisvaldsins, þar með talið löggjafans. Af þessum sökum er meginreglan sú að félög ráða sjálf málum sínum og teljast jafnframt eigendur eigna sinna. Þennan rétt er þó unnt að skerða ef slíkar skerðingar hafa stoð í málefnalegum sjónarmiðum, þar á meðal sjónarmiðum um meðalhóf. Það væri t.d. málefnalegt sjónarmið að leitast við með setningu laga að jafna hlutföll milli karla og kvenna í stjórnum sumra félaga. Gæta verður þó meðalhófs. Það þýðir að leita verður leiða sem skerða sem minnst rétt félaga til til að ráða sjálf málum sínum og eigum en geta engu að síður verið til þess fallnar að ná þeim markmiðum sem að er stefnt.“

„Sé um að ræða félög sem eru í eigu ríkis eða sveitarfélaga eru mun ríkari heimildir fyrir hendi til þess að setja lög af fyrrgreindu tagi. Fyrirliggjandi frumvarp gæti því samrýmst slíkum félögum.

þessum toga að vera skýr og fyrirsjáanleg. Það þýðir [að] þvingunarúrræðum verður vart beitt nema lagaheimild teljist nægjanlega skýr og að gættum hugsanlegum undantekningum sem þurfa sömuleiðis að vera skýrar. Eins [þurfa] að vera leidd rök að því (t.d. í lögskýringargögnum) að vægari úrræði væru ekki tæk til að ná markmiðinu um kynjahlutföll í stjórnum.“ Í öðru lagi spurði minni hlutinn hvaða kröfur gera bæri um málsmeðferð á vettvangi stjórnvalds sem falið væri vald til að beita íþyngjandi aðgerðum eins og mælt er fyrir um í frumvarpinu með tilliti til rannsóknarreglu, meðalhófs, andmælaréttar, upplýsingaskyldu stjórnvalda o.fl. og hvaða sjónarmið um sveigjanleika í ljósi ólíkra aðstæðna gætu átt við. Í svari Stefáns kom fram að það færi fyrst og fremst eftir heimildarlögunum. Væri um opna heimild að ræða væri öruggara að fara varlega og beita ekki heimild nema um tiltölulega augljósa vanrækslu væri að ræða. Í hlutafélögum og einkahlutafélögum gætu auðveldlega komið fyrir tilvik þar sem félag gæti ekki tryggt jafna stöðu kynja.

og í því sambandi væri rétt að skoða stöðu þess stjórnvalds sem leggur á dagsektir og möguleika á að kæra slíkar ákvarðanir til æðra stjórnsýslustigs. Minni hlutinn telur að framangreint gefi tilefni til að gera breytingar á frumvarpinu þannig að sveigjanleiki verði aukinn og til að tryggja að meira hófs verði gætt við íhlutun stjórnvalda um málefni atvinnufyrirtækja. Þá telur minni hlutinn nauðsynlegt að félagi sem dagsektir beinast að sé tryggður skýr réttur til að leita eftir endurskoðun slíkrar ákvörðunar á stjórnsýslustigi enda mikill munur á kostnaði og fyrirhöfn eftir því hvort ákvörðun er kærð til æðra stjórnvalds eða borin undir dóm. Minni hlutinn telur af framangreindum sökum að málið sé ekki tilbúið til afgreiðslu. Nauðsynlegt sé að